zasjedanjem Sabora. Druga točka kao što je najavljeno - Statut Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Predlagatelj Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dostavila je na potvrdu svoj Statut na temelju članka 26. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Olgica Spevec, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Izvolite. lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle, pred vama se nalazi Statut agencije koji, kao što je potpredsjednik rekao, Hrvatski sabor treba potvrditi u skladu sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja. S obzirom na činjenicu da je prošle godine stupio na snagu novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja koji je agenciji dao i nove ovlasti, prije svega izricanje upravno-kaznenih mjera, učvrstio njene ovlasti vezano za nenajavljene pretrage stanova, poslovnih prostora, stanova i drugih prostorija i još niz drugih zadaća, agencija se mora preustrojiti. Dakle, ovaj Statut je nužan preduvjet za donošenje niza pravilnika agencije kako bi ona se mogla reorganizirati i kako bi mogla zapravo ispuniti zadaće koje su joj dane kako Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja tako i Zakonom o državnim potporama. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo predsjednice Vijeća sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, pred nama se nalazi Statut Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kojeg je Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja kao najviše tijelo upravljanja agencijom usvojilo na svojoj sjednici održanoj 16. prosinca 2010. godine. Dozvolite mi na početku ove rasprave, naravno vezane uz Statut Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja čije će potvrđivanje od strane Hrvatskog sabora Klub zastupnika HDZ-a u potpunosti podržati, ipak kažem nekoliko rečenica o samoj Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja i o njenom značaju te nešto općenito o pojmu slobode tržišnog natjecanja. Naime, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja osnovana je temeljem odluke Hrvatskog sabora od 20. rujna 1995. godine, a početkom 1997. godine praktično je i započela sa radom. Sukladno članku 1. važećeg statuta, ali i novoga Statuta za kojeg vjerujemo da će ga ovaj Visoki dom prihvatiti agencija predstavlja pravnu osobu s javnim ovlastima koja samostalno i potpuno neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti koje su određene Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja te Zakonom o državnim potporama. Negdje u uvodnom dijelu već sam spomenuo kako agencijom upravlja Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja od 5 članova koje imenuje i razrješava dužnosti Hrvatski sabor, a na prijedlog Vlade RH. Ono što je još bitno reći jeste činjenica da se članovi vijeća imenuju na razdoblje od 5 godina i da mogu biti ponovno imenovani te da svoju dužnost obavljaju profesionalno, što znači da su praktički zaposlenici agencije, odnosno u radnom odnosu su sa agencijom. Naravno, vijeće ima i svoga predsjednika koji zastupa i predstavlja agenciju te rukovodi njezinim poslovanjem, a ujedno je odgovoran za zastupnika HDZ-a, ali i uvjeren sam i velike većine zastupnika u Hrvatskom saboru svoj posao obnaša iznimno savjesno, odgovorno

koja svoja gospodarstva i njihov razvitak temelje na načelu slobodnog tržišnog natjecanja, a ne na državnom intervencionizmu koji u pravilu dovodi određene poduzetnike ili sektore u povlašteniji položaj u odnosu na druge te na taj način derogira zakone tržišta i tržišnu ravnopravnost. Sloboda tržišnog natjecanja ujedno predstavlja pokretačku snagu tržišnog gospodarstva s obzirom na činjenicu da motivira poduzetnike na inovativnost, odnosno na razvoj novih proizvoda i usluga, na primjenu novih tehnologija i tehnoloških procesa,a sve to u cilju iznalaženja konkurentnih proizvoda i usluga koji će svojom cijenom i drugim svojim obilježjima moći zadovoljiti što je moguće većeg broja potrošača. Dakle, smisao i cilj zaštite tržišnog natjecanja je u osiguranju i očuvanju jednakih mogućnosti i pristupa i opstanka na tržištu za sve poduzetnike, a u praksi slobodno tržište natjecanja pogoduje svima. Dakle, i potrošačima i poduzetnicima i gospodarstvu Konačno središnje mjesto u ovome području djelovanja dakako zauzima agencija koja svoje temeljne zadaće ostvaruje s jedne strane sprečavanjem sklapanja zabranjenih sporazuma i zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu te kontrolom i ocjenom dopuštenosti njihove koncentracije, a s druge strane obavljanjem poslova ocjene dopuštenosti te nadzora provedbe i povrata državnih potpora. I to će biti tema današnje sjednice Sabora. Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja kojeg je ovaj Visoki dom usvojio još 2009. godine stupio je na snagu 1. listopada prošle godine. Dakle, prije nešto više od 4 mjeseca. Smatramo potrebnim podsjetiti kako smo njime usvojili niz rješenja iz pravne stečevine EU te značajno osnažili ulogu agencije s obzirom na nove ovlasti koje će ubuduće agencija imati osobito one koje se odnose na nadležnost izricanja kazni za prekršitelje zakona i općenito slobode tržišnog natjecanja. Pored toga, zakon je obvezao agenciju da najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu uskladi svoj statut i druge opće akte s novim odredbama zakona. Kao što sam uvodno već rekao Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je izradilo i usvojilo novi Statut koji da bi ubuduće mogao stupiti na snagu zahtjeva prethodnu potvrdu od strane Hrvatskog sabora što je u skladu sa odredbom članka 26. stavka 5. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Upravo iz toga razloga danas i raspravljamo o predmetnom Statutu. Statuom Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koji se nalazi pred nama uređuju se pitanja vezana uz djelatnost agencije i njezine ovlasti. U okviru kojih su detaljno propisani upravni i stručni poslovi koje obavlja agencija i koji su sadržajno usklađeni s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja te Zakona o državnim potporama. Isto tako Statut propisuje obvezu izvješćivanja, te detaljno navodi što ta Izvješća moraju sadržavati. Također je detaljno uređeno upravljanje agencijom, odnosno podjela poslova unutar Agencije pri čemu je jasno odvojen postupak pripreme odluka od postupka njihova donošenja. Dakle, pripremu vrši stručna služba, a odluke donosi Utvrđene su ovlasti predsjednika Vijeća kako po pitanju rukovođenja stručnom službom tako po pitanju njegovih prava pri donošenju odluka iz nadležnosti Agencija koja se u biti ne razlikuju od prava ostalih članova Vijeća, i konačno propisan je djelokrug rada vijeća. Ujedno u ovom dijelu Statuta, dijelu kojem se uređuje upravljanje Agencijom preuzete su odredbe zakona koje se odnose na uvjete za imenovanje predsjednika i članove Vijeća, za koje je važno napomenuti da su oni znatno postroženi. Zatim na trajanje njihova mandata, sukob interesa te na razrješenje i prestanak mandata kao i na prava koja iz toga proizlaze. Nadalje, Statut uređuje način financiranja Agencije, obvezu donošenja godišnjeg financijskog plana, opće akte koje Agencija mora imati, te sukladno zakonu o zaštiti od tržišnog natjecanja uređuje prava i odnose iz radnog odnosa, sukob interesa radnika kao i obvezu čuvanja poslovne tajne koja traje pet godina nakon prestanka rada u Agenciji. Konačno propisana je obveza agencije da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu predmetnog Statuta sve svoje akte uskladi sa njegovim odredbama. Na kraju uz konstataciju kako će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati potvrđivanje Statuta agencije za zaštitu od tržišnog natjecanja, izražavamo uvjerenje da će predsjednica Agencije, članovi Vijeća kao i svi djelatnici agencije znati na primjeren način iskoristiti mogućnosti koje smo im omogućili donošenjem novog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i u tom kontekstu predsjednice vama i svim djelatnicima Agencije Klub Hrvatske demokratske zajednice želi puno uspjeha. Hvala Zahvaljujem. Na redu je Klub HNS HSU-a uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažena gospođo Spevec. Naravno Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika će poštivati obvezu koju nam je zastupnicima dao Hrvatski sabor i nakon što smo usvojili Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja koji je stupio na snagu 1. listopada prošle godine, da u roku od šest mjeseci usvojimo Statut Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i taj posao je pred nama i naravno da ćemo mi glasati za ovaj statut. u dobroj namjeri želimo par stvari reći jer nam se neke stvari čine nelogične. dobro sam pogledao Zakon i dobro sam pogledao Statut Agencije i moram reći da se u 11 točaka točno prepisuje Zakon u statutu. Možda nije doslovno, možda okrenut redoslijed riječi ali stvari koje su već definirane zakonom prepisuju se u Statut, što mislim da je nepotrebno, da je nepotreban gubitak energije, papira, pisanja i svega toga skupa. Mislim da ako nešto piše u Zakonu, eksplicite, da ako ništa ne želimo mijenjati u Statutu u tom članku, da ga ne treba ni prepisivati. ako u Hrvatskoj pravnoj praksi imamo nomotehničku formu koja bi se mogla zvati "dvaput je dvaput". Mislim da je to nepotreban utrošak energije, vremena, papira i svega ostaloga. Ono za konstatirati je da je trećina članaka prepisana iz Zakona i ono što nam je probudilo mali crv sumnje je članak 10. u kojem je u trećoj varijanti Statuta upale su članku 5. i 6. u kojima se kaže da pri obavljanju poslova iz stavka 4. ovog članka Agencija ima javne ovlasti i surađuje s tijelima koja u republici Hrvatskoj nadziru financijsko poslovanje vezano uz državne potpore. I 6. nadležno Ministarstvo i ovlaštene pravne osobe dužne su surađivati s Agencijom pri izradi godišnjeg izvješća iz stavka 4. ovog članka u dijelu koji se odnosi na državne potpore u poljoprivredi i ribarstvu. Zanima me zašto se ovo mora podcrtati kada je već u članku 1. Statuta a i u članku Zakona rečeno da je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pravna osoba sa javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenim Zakonom o zaštiti od tržišnog natjecanja i Zakonom o državnim potporama. Zašto treba podcrtavati da državna tijela dakle, nadležna ministarstva moraju, već se to podrazumijeva, ako je to Agencija osnovana za te poslove, ima definiran taj djelokrug rada ne treba ponovno isticati da ministarstva moraju surađivati sa Agencijom, to je njezin temeljni posao. Mislim da se radi o moguće pretjeranom normiranju. I ono što sam imao primjedbu dijelom iz moje struke, odnosi se na članak 29. i 30. gdje kaže u članku 29. "Agencija vodi poslovne knjige u skladu sa propisima o računovodstvu", pa neće valjda protivno propisima o računovodstvu. I članak 30. u Agenciji se mora osigurati, pa naravno kada je Zakon o zaštiti na radu rekao da svi pravni subjekti koji zapošljavaju ljude moraju urediti zaštitu na radu, i ja mislim da se moglo izbjeći ovaj članak 29. i članak 30. u ovim pravilnicima u članku 31. napisati da će donijeti Agencija Pravilnik o zaštiti na radu i Pravilnik o vođenju poslovnih knjiga

a u Statutu Agencije može, prema tome, zaista u dobroj namjeri sam ovo rekao. Naravno još jednom da ponovim da će Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika ovaj Statut kakav je da je podržati, jer na kraju krajeva to je naša obveza kao obveza kao zastupnika Hrvatskoga sabora prema Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja. Imam jednu želju koja vjerojatno koju nećete ispuniti, a to bi bilo da se na ovaj način političko tržište regulira i da se na političkom tržištu uvedu regule i da se zaštiti pravo tržišno natjecanje, a ne da za jedne političke stranke ima revizije, za neke nema. Ne da neki rade uredno svake 4 godine svoje izborne skupštine, a neki od osnivanja 20 godina se nisu nikada sastali. Vjerojatno moja želja će ostati samo želja, ali nije na odmet reći je. Hvala lijepa. Hvala na izrazu želje. Na redu je uvaženi zastupnik, u ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite.

Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, predstavnice Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Na početku da kažem da će Klub zastupnika SDP-a podržati Statut Agencije jer je Statut

i da ga treba primjenjivati u punom opsegu kako bi u Hrvatskoj imali …/Govornik se ne razumije./… i poštene tržišne odnose. Ono što naravno kada raspravljamo o ovom aktu moramo napomenuti je da želimo da se ono što više u praksi primjenjuje i da Agencija koristi svoju poziciju, statut, zakon da sprečava nedozvoljena ponašanja na tržištu. Nažalost, to se baš ne dešava u prevelikom broju slučajeva, ali nadamo se da će se praksa promijeniti. Navest ću nekoliko primjera i ono što svi znamo, da tržišni udio i prisutnost nekoga na određenom tržištu nije samo po sebi nezakonito, ali je nezakonito ako to netko koristi kako bi sebi ili određenim poduzetnicima pribavio korist, a na štetu nekog drugog i kako ako netko ima pretežiti utjecaj na tržištu, monopol ili

Reći ću nekoliko primjera koji su po meni nažalost se baš ističu negativno. Jedan je sigurno i da je Agencija se s time bavila proteklih mjeseci, radi se o tržištu plina gdje naša industrija nakon što je mađarska MOL stekla pretežito vlasništvo u INA-i cijena plina je skočila i naša industrija plaća cijenu plina puno skuplje nego što se to recimo plaća u Mađarskoj. S druge strane, u Hrvatskoj se 2/3 plina proizvede u Hrvatskoj, a mi smo dali koncesiju kompaniji koja prodaje hrvatskoj industriji plin da to radi narednih 10-tak i više godina. Mađarska strana, u Mađarskoj se plin uvozi u 80% količine i logično se postavlja pitanje da li pitanje da li je tu tržišna utakmica poštena i da li naša industrija dobiva fer cijene ili netko ima povlaštenu cijenu, primjerice ukoliko se radi o tvrtki iz susjedne zemlje. Znači, te stvari bi Agencija trebala i vidim da je krenula u tom smjeru i to pozdravljamo, pogotovo što je krenula nakon spoznaja koje je imala, bez posebne prijave nego na osnovu informacije koje je imala, a to joj zakon i omogućuje. Agencija ima dosta veliki modus operandi, može djelovati na osnovu informacija, na osnovu prijava pojedinaca, fizičkih i pravnih osoba, udruženja itd., ali i na osnovu informacija koje se pojavljuju u javnosti i koje su ako su od osobitog značaja bi trebala provjeriti. vidim da se provjera vrši i nadamo se da ćemo dobiti informaciju da li je tu došlo do kakvih zlouporaba na tržištu, odnosno da li bi postojala mogućnost da hrvatska industrija ima povoljniju situaciju nego što ima. u nekim drugim slučajevima nažalost to se ne radi. Iako postoji povezanost određenih tvrtki, primjerice iz prehrambene industrije i trgovine, tu kontrole ne postoje nikakve. Pa ja sad pitam i koristim priliku da upozorim da li je nepravedni trgovinski uvjet i trgovački uvjet kada vi u jednom trgovačkom lancu morate platiti policu da bi prodavali svoju robu, a druga tvrtka to ne mora platiti. Da li kada nekome ne plaćate određeni period vremena, a drugome plaćate, a opet kažem imate presudan utjecaj u pojedinom području, da li je to zlouporaba položaja kojeg imate na tržištu. I neću se umoriti od tih pitanja dok mi to netko ne provjeri i ne odgovori. Da li je zlouporaba položaja na tržištu kada možda sugerirate kompaniji koja se kod vas prodaje da mora raditi sa ovim drugim ili trećom kompanijom koja je isto u vašem vlasništvu. Te stvari su dosta često u javnosti općepoznate činjenice. Nisam vidio niti jednu provjeru takvih informacija u radu Agencije, a uvjeren sam da su i oni upoznati sa time. Naravno da Agencija može iskontrolirati i na temelju svojih spoznaja ima jako velike ovlasti. Kada pročitate zakon i statut vidite da je u mogućnosti prikupljati sve moguće informacije o poslovanju pojedine tvrtke. Naravno da to ne treba koristiti kao neki alat kojem bi se pritiskale određene tvrtke, ali kad postoje osnovane sumnje da postoji jedan krug gdje netko, koji ima veliki utjecaj na tržištu koristi tu svoju poziciju e onda ste to dužni provjeriti. Pa hvala Bogu ako nije istina i isto izvijestiti hrvatsku javnost. Ako i nije istina isto izvijestiti hrvatsku javnost, bez obzira da li da li vam to bilo lakše ili teže učiniti. Kada se radi o prehrambenoj industriji, o maloprodaji, to morate raditi na periodičnoj razini. Da ne bi imali informacije koje imamo da se nekoga iz nekih maloprodajnih lanaca miče zbog toga što se prodao strancu ili zbog toga što ima svoj vlastiti maloprodajni lanac u vlasništvu pa onda ne može se prodavati kod mene itd. To je interes tržišta i to je interes na kraju krajeva hrvatskih građana. Volio bih vidjeti jednu takvu kontrolu. I još jednu stvar ću istaknuti. Radi se o prodaji motornih vozila. U Hrvatskoj mi imamo situaciju da prilikom uvoza motornih vozila oni koji uvoze to su obično tvrtke u vlasništvu proizvođača. I one uvoze motorna vozila a ujedno imaju omogućenu maloprodaju tih vozila svoje tvrtke koje to rade na području Republike Hrvatske. I što se sada dešava? Tržište dok nisu trebali puno investirati da bi otvorili svoje svoje salone koristili su Hrvatske poduzetnike koji su investirali veliki novac kako bi mogli prodavati njihove automobile i tržište je tako funkcioniralo ali u proteklih 2 godine tržište je palo za skoro 2 puta, znači na 30% od onoga što je bilo 2008. godine. I sada više naravno nema prostora za toliko puno autosalona odnosno retailera automobila. I što sada rade ti uvoznici koji imaju svoje tvrtke registrirane za prodaju? Rabatima, određenim uvjetima idu na određene tvrtke koje su prodavale njihove automobile i oni dolaze u probleme, a svoje tvrtke koje prodaju i dalje ne diraju. I tu bi trebalo pokrenuti kontrolu i vidjeti koji su uvjeti za Hrvatske poduzetnike prilikom prodaje uvoznih automobila, a koje za one u stranom vlasništvu. I to je naravno isto prisutno u javnosti, postoje spoznaje postoje spoznaje ali kontrole nismo vidjeli. Tako da apsolutno dajemo podršku da konačno se profunkcionira u ovom dijelu kontrole tržišta u Hrvatskoj i da konačno ovo sve što se pojavljuje kao informacija u medijima ili se javljaju pojedini proizvođači i žale se na određene sudionike na tržištu da konačno Agencija se oglasi o pitanjima rekao sam iz kojeg područja, dva sam sada napomenuo, jedna je maloprodaja i proizvodnja hrane, a drugo je autoindustrija odnosno prodaja motornih vozila. Mislim pošto to ima veliki utjecaj na Hrvatske građane, da mnogo tih troškova nepotrebnih se prelama preko leđa Hrvatskih građana i da bi Agencija mogla osigurati ravnopravnije sudjelovanje svih na tom tržištu kako bi gospodarstvo na kraju krajeva od toga imalo najviše koristi. Znači na kraju podrška Statutu, a i dalje kritika Agenciji i poticaj da konačno profunkcioniramo po ovom pitanju na temelju ovih Zakona koje smo primijenili i koji se koriste već dugi niz godina u Europskoj uniji. Zahvaljujem. Na redu su pojedinačne rasprave. Prvi na redu je uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo predsjednice Vijeća sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama se nalazi Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, sa naznakom novi tekst, tj. nomotehnički usklađen tekst u odnosu na prvotni Prijedlog Statuta koji smo dobili na klupe. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dužna je u smislu članka 76. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja koji je stupio na snagu 1. listopada 2010. godine obvezna uskladiti Statut Agencije s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i to u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu tog Zakona, što s ovim Prijedlogom statuta upravo čini. Dakle, ja bih podsjetio na zadatke i ciljeve Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koji su i sadržaj

kako određeni poduzetnici ne bi bili u neopravdano povoljnijem položaju na tržištu u odnosu na one koji takve potpore od države ne primaju. Zadaća Agencije pojednostavljeno rečeno je pomoći tržištu da funkcionira što bolje. Učinkovitim tržišnim natjecanjem potrebno je stvarati uvjete za gospodarski rast koji se temelji na efikasnoj alokaciji i korištenju ograničenih resursa, očuvanju okoliša, inovacijama, ulaganjima koji tome doprinose. Povećanje razine vladavine prava na području tržišnog natjecanja i državnih potpora, jačanje kulture tržišnog natjecanja, promicanja svijesti o koristi koju i građani, potrošači, porezni obveznici imaju, donosi pošteno tržišno natjecanje i kontrola ponašanja poduzetnika pa i same države na tržištu, sve to skupa je nezaobilazni dio misije i uopće razloga postojanja Agencije. Cilj Agencije je osigurati moderan pristup provedbi sustava mjera zaštite tržišnog natjecanja koji je usredotočen na preventivno djelovanje i obustavljen je praksi koje narušavaju tržišno natjecanje, nanose štetu potrošačima, a ne na zaštitu konkurenata. Osigurati provedbu sustava mjera od kojih će imati koristi naši građani, naši poduzetnici, naše gospodarstvo, naravno naša država u cjelini. Učinkovito tržišno natjecanje u konačnici osigurava bolju ponudu, kvalitetu, niže cijene proizvoda i usluga, potiče inovacije i u konačnici utječe na gospodarski rast. Statut Agencije se mijenja u većem dijelu prvi put nakon prosinca 2006. godine, daleko preciznije obuhvaćajući neke nove zadaće, i poslove Agencija, na prvom mjestu mislim izricanje kaznenih mjera, kvalitetnije, obuhvatnije definira djelatnost Agencije, tj. upravne poslove Agencije i stručne poslove Agencije, točno definirajući upravljanje Agencijom, javnost rada, financiranje Agencije uz ostale odredbe sadržane u ovom Prijedlogu statuta. Zbog svega navedenog podržat ću donošenje Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i zaželjeti predsjednici Vijeća Agencije još uspješniji rad ubuduće. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Goran Marić izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovana predsjednice Vijeća sa suradnicom, cijenjeni kolegice i kolege. Kolega Hrelja je kazao da je ovaj Statut u velikoj mjeri prepisan iz Zakona. Točno je to, ali to je posljedica zato što je Zakon dobar i detaljan, a Statut regulira ono što Zakonom nije obuhvaćeno, a kako je Zakonom gotovo sve obuhvaćeno, važno, onda je posljedica ovakva kakva je ali to nimalo ne šteti Statutu, dapače, čini ga boljim. Malo bih samo skrenuo pozornost, kada se bude mijenjao Statut, nije to nužno ali neka se ima na umu, da se razmisli o jednoj mogućnosti, u sklopu jedne sveobuhvatnije izmjene kada bude, da se u članku 12. podstavak 2. točka 2. kad se govori o uvjetima za članove vijeća, predsjednika i članove vijeća gdje se kaže da osim sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij mora za pravnika ispunjavati uvjet da je položio pravosudni ispit, a za ekonomista specijalistički ispit ili znanstveni stupanj magistra ili doktora znanosti. Ne zna se točno što je to specijalistički ispit. Ekonomisti nemaju specijalistički ispit kao što imaju pravnici pravosudni ispit, pa tu se može široliko i vrlo velik dijapazon imati iz specijalističkih ispita na primjer brokeri polažu specijalističke ispite. Oni koji rade u bankama moraju polagati ispite pri Narodnoj banci. Oni koji traže suglasnost za rad u upravi leasing društava moraju polagati, za osiguravajuća društva u HANFA-i. Imamo toliko velik dijapazon specijalističkih ispita da se valja razmisliti koji to specijalistički ispit nećemo valjda porezni savjetnik ili bilo koji drugi. Možda bi bilo primjereno razmisliti da se organizira ispit pri agenciji specijalistički ispit ili da se definira točno koja vrsta specijalističkog ispita je ravna magistru znanosti, ali onda je nepotrebno spominjati doktora znanosti. Jer ako se prihvaća magistar onda se podrazumijeva da viša stručna sprema, više zvanje je također prihvatljivo. Ali to kad se bude mijenjao zakon i time će se mijenjati i statut, pa onda će lakše se prilagoditi tim novim zakonskim okvirima. evo ovu bih priliku iskoristio malo i s obzirom na izmjene zakona i ovlasti koje agencija je dobila, znatno veće ovlasti apeliram zbog dobrobiti hrvatskog gospodarstva, zbog dobrobiti hrvatske budućnosti da maksimalno koristite svoju ovlast, da upotrijebite sve instrumente da zaštitite tržišno natjecanje. Jer tržišno natjecanje je preduvjet zdrave ekonomije. Tržišno natjecanje je pretpostavka poduzetničke aktivnosti. Ako nema tržišne konkurencije, ako tržište nije otvoreno, ako nije ravnopravno, ako nije dostupno svima onda nema poduzetničke aktivnosti, nema gospodarske aktivnosti, nema ni gospodarskog rasta, nema ni zapošljavanja dovoljnog onda je sve, nedostaje entuzijazma, nedostaje energije tako da agencija može puno učiniti time da iskoristi sve mogućnosti koje joj daje zakon i da ne dopuštate ni stvaranje novih monopolističkih položaja, niti novih vladajućih pozicija na tržištu. Jer one čine zlo hrvatskom gospodarstvu. Monopolisti i monopolistički položaji su zlo, karcinom ekonomije bez obzira radilo se to o proizvodnji, bez obzira radilo se to o trgovini ili bez obzira radilo se to o spoju trgovine i proizvodnje ili o uslužnim djelatnostima. I apeliram da sada tu novu mogućnost maksimalno iskoristite, a znate vi to, znate vi izvrsno upotrijebiti sve instrumente koji su vam na raspolaganju i da ti monopolistički položaji, ti povlašteni položaji nikako ne smiju utjecati na cijenu. Vi to možete učiniti, vi to znate kako treba činiti. A svjedoci smo da ipak neki subjekti u Hrvatskoj koriste vladajući položaj i da cijene su posljedica tog vladajućeg položaja. Ničim se ne može opravdati razina cijena telefonskih impulsa u Hrvatskoj koja je najskuplja u Europi. Svakim danom imamo na desetke novih tarifa, a svakim danom sve su skuplji razgovori. Svakim danom sve noviji modeli jeftiniji. 50% sve jeftinije reklamiraju valjda iduć onom da novac otvara puteve pa daju reklamu onda su im svi putevi prohodni, a računi sve veći. Prihod i dobit koju ostvaruju na prihode nema nigdje ni jedna djelatnost na svijetu da je između 25 i 30% dobit u odnosu na ukupni prihod, a da ne govorim o onome da se može dobit i povećati racionalizacijom troškova što imaju i i neopravdanih troškova, neracionalnih troškova. Ali kad to pokrivaju sa cijenom impulsa onda je lako tako poslovati. Molim vas ne dopustite takvo ponašanje, to je jedno bahato ponašanje. To je ignoriranje tržišta. To je ignoriranje hrvatskog čovjeka, a još onda takvi uzimaju sebi za pravo prodike držati javnosti hrvatskoj i hrvatskim građanima na kojima su se obogatili. Ja vas molim da se nikad više ne ponovi da imaju priliku kupovati ISKON jer ga nisu nikada smjeli kupiti niti mogli kupiti, jer je to bilo već koncentracija nedopuštena. Hrvatska pliva na vodi, Hrvatska se guši u vodi, a industrijska cijena vode je svakim danom sve veća i veća, sve skuplja. Lokalne jedinice i regionalne jedinice samouprave sve svoje neracionalnosti kroz komunalnu naknadu i cijenu vode pokušavaju namiriti i prebacivati na građane. Hrvatska je treća u Europi po izvorima pitke vode, a ima jednu od najskupljih cijena vode. Nikako to ne može biti rezultat otvorene tržišne utakmice, otvorenog tržišnog natjecanja. Skuplja litra vode od litre nafte i litre mlijeka. To jednostavno ne može biti rezultat ekonomskih zakonitosti niti tržišnog ponašanja. Zato sudbina hrvatskog gospodarstva je u velikoj mjeri u vašim rukama. Uzmite sve oružje u svoje ruke, maksimalizirajte kazne prema onima koji narušavaju tržišne odnose i koristite sve svoje, sva moguća sredstva da im nikada više ne padne na pamet kako se drsko ponašati prema hrvatskom gospodarstvu. Maksimalne kazne ih samo mogu opomenuti i samo mogu upozoriti unija ne koristi maksimalne kazne ali daleko smo mi još od modela ponašanja hrvatskih poduzetnika u odnosu na poduzetništvo u svijetu.

Jer očito da neke banke žele financirati samo državu, a ne žele hrvatsko gospodarstvo, a isto tako puno stvari upućuje na to da ima kartel i među veledrogerijama. Jer te četiri veledrogerije toliko drže čvrsto svoju poziciju da se ne daju novim ubaciti na tržište, a to sigurno drži cijenu lijekova znatno većom nego što bi bila da je, da tržište funkcionira u punoj mjeri. Zato dajem potporu i vama i ovom statutu, ali i borbi protiv zlouporabe vladajućih pozicija i koja se u konačnici reflektira na cijene i na standard hrvatskih građana. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo je uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine kolega Marić, u potpunosti podržavam vaše izlaganje, ali uz evo ove replike. Počet ću od kraja. Govorili ste o veledrogerijama. Veledrogerije su usko vezane i njihovo poslovanje je vrlo vezano uz Ministarstvo zdravstva. Pa malo s te strane kada biste rasvijetlili tu povezanost onda biste uvidjeli u kom grmu leži zec. Nadalje, rekli ste da je litra vode u Hrvatskoj, ili kubik kada se govori o tvrtkama u vlasništvima jedinica lokalne samouprave vrlo skupa. Pa samo da kažem kao primjer, da dodam na vaše ovo izlaganje, da je litra mlijeka jeftinija od litre ove vode koju evo koristimo, bez jagode i bez malina i limuna. …/Upadica se ne razumije./… Samo malo, ne, ne, govorim o lokalnoj. Govorim da je na tržištu litra mlijeka dakle jeftinija od litre vode, a znamo kako se dobije litra mlijeka, pa čak i od litre nafte kao što ste rekli. Dalje, mobilni operateri o kojima ste govorili, i koji ostvaruju toliku dobit, a drže nam prodike i sole pamet o uspješnom poslovanju a zapravo su bili dugo godina monopolisti, pa i danas u neku ruku, imaju matične tvrtke u drugim državama, čije su članice ili zapravo eksponenti stranog kapitala, a te matične tvrtke u tim zemljama su u problemima financijskim, pa da ne kažem u gubicima, dok kod nas ostvaruju enormne zarade na račun hrvatskih građana, na račun hrvatskih potrošača. Evo u tome vas kažem i podržavam, ali evo i dodajem ovaj svoj dio. Hvala lijepa. mi govorimo i točka dnevnog reda je statut Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, i molio bih vas, ovo je već više spada u domenu izvješća o radu agencije, a doći će to izvješće vrlo brzo, da se držimo ipak ovoga dnevnog reda. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Samo kratko gospodine potpredsjedniče. Kolega Grubišiću, nije problem kako ste kazali povezanost Ministarstva zdravstva i veledrogerija. Nisu oni povezani, oni su poslovno, u poslovnom odnosu, i normalno je da posluju, i to je dobro da posluju. Ali kako će tržište reagirati, kako će tržište biti regulirano, to je već stvar i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. A veledrogerije ne dopuštaju nikom drugom ući. Oni uvjetuju. Ako se netko pojavi na tržištu onda kažu da neće im platiti račun ako će isporučiti i petoj veledrogeriji robu. I podijelili su tržište između sebe. I super im je. Ali ako samo promatramo tko je iz banaka bio vlasnik veledrogerija, tko je iz bivših ministarstava za vrijeme i bivše koalicijske vlasti išao za direktore veledrogerija, onda ne možemo to sada sada dovoditi na razinu odnosa današnjeg Ministarstva zdravstva i veledrogerija. 99% se slažem, a ovaj 1% se odnosi na ono što ste rekli da jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća kroz cijenu vode pokrivaju nekakve troškove, rashode koje ne mogu ajmo reći utopiti, prikazati u neke druge realne troškove. Ne slažem se s tim, jer znamo, znate da dolazim iz jedinice lokalne samouprave, gdje je cijena vode za kućanstva 6 kuna, uključujući sva davanja prema državi, uključujući PDV za gospodarstvo 10 kuna, također uključujući sva davanja za koncesije, PDV i sve ostalo. Tako da ne možemo generalno reći ima gradova, ima općina, ima županija gdje je cijena dvostruko, trostruko, pa i više veća, ima situacija, znam ih i ja ponaosob stvarno se utapaju neki troškovi u cijenu vode, ali generalno nije to slučaj u Hrvatskoj, ima gradova i općina koji idu sa jednom konkretnom, poštenom cijenom prema svojim sugrađanima, evo na svu sreću dolazim iz jedne takve sredine. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Ja vas moram opet upozoriti, nema veze sa dnevnim redom Molim vas, nema veze sa dnevnim redom. Držite se dnevnog reda. Hvala lijepa. Odgovor na repliku. Izvolite. Gledano iz vašeg kuta i iz kuta grada Pakraca u pravu ste, apsolutno, ali nisam ni mislio na Pakrac, nego sam čitao izvješće državne revizije pa je vidljivo tamo kakvi su rezultati, i drago mi je da ima ne samo Pakrac, nego slušali smo maloprije i Benkovac kako je iskoristio sve europske pretpristupne fondove, a kako Zagreb nije ni kune. Ali generalno govoreći u velikoj mjeri se neracionalnost prebacuje, a pogledajmo samo Zagreb što su napravili, i koliko je voda poskupila u Zagrebu u zadnje dvije godine, a koliko imaju nenaplaćenih potraživanja, o tomu ćemo kad bude sutra …/Govornik nije uključen, ne razumije se./…

raspravu isključivo na statut, neću biti dug u raspravi. Naime jasno da je u bivšem sustavu, koje nije poštovalo tržišno natjecanje, bilo raznoraznih monopola. Stvaranjem nove hrvatske države smo uveli, ili uvodimo, i evo još uvijek se da kažem dovijamo da uvedemo i da ozakonimo tržišno natjecanje kako je netko rekao kao kotač zamašnjak i ekonomije, gospodarstva, kao nešto što onda može regulirati i cijene na tržištu. U svezi toga donesen je i Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, koje je onda pretočeno u statut Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Na žalost političko tržište, kako je rekao gospodin Hrelja, nije obuhvaćeno sa ovim ni statutom, ni zakonom, a ima ga. Ja bih naveo samo nekoliko primjera koji su prema statutu agencije narečeni u članku 8. statuta, a radi se o upravnim poslovima agencije. Pa onda u članku u stavku 4. ovoga članka 8. kaže da se utvrđuju zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika kojima se narušava tržišno natjecanje, određuju se mjere, uvjete i rokove za otklanjanje štetnih učinaka takvog postupanja, te izriče upravno kaznenu mjeru. Ja bih volio kada bi to bile, rekao bih kada bi to bilo sankcije, prave sankcije, upravno-kaznene mjere ne znam točno u čemu se sastoje upravno-kaznene mjere, ali s obzirom da smo toliko da kažem evo svi skupa ovdje, ja vjerujem da svi klubovi su i za ovaj Statut i za ovaj dobri kažu zakon, što i ja potvrđujem o zaštiti tržišnog natjecanja onda kako bi bile te upravno-kaznene mjere recimo za jedan trgovinski lanac koji svoje djelatnike isplaćuje plaće polovicom u novcu, novčanom iznosu, a polovicu u bonovima koje moraju potrošiti isključivo u njegovim trgovinama. Je li to spada u djelokrug vašega rada i ocjenjivanja? Spada? Ja mislim da spada. Nadalje, kako biste vi izvršili sankcije prema nekome tko je u jednoj ustanovi poput brodske bolnice ima stalni monopol građevinskih radova i to traje rekao bih godinu, dvije, tri dana bez mogućnosti da itko drugi da kažem uleti u tržišno natjecanje kako bi dobio građevinske poslove koje raspisuje bolnica, odnosno Ministarstvo zdravstva. Očito, monopol. Kako biste vi sankcionirali banku u kojoj dižete kredit, a ona vas napućuje isključivo jednom bilježniku da odete ovjeriti kako se to kaže … /Govornik se ne razumije./… ugovor. Samo kaže kod toga i toga. A ima 4 u Slavonskom Brodu, ali ne nego baš kod toga. Kako biste vi sankcionirali banku koja za jamstvo za kredit traži da se osigurate isključivo kod jedne osiguravateljske kuće, životno osiguranje. Je li to tržišno natjecanje? Je li vi to imate pravo izbora? Pa šta radi onda agencija? Dajte da to riješimo već jedanput da ljudi mogu slobodno otići i kod javnog bilježnika, da slobodno mogu potrošiti svoje novce gdje hoće, gdje je jeftinije, gdje im je bliže, gdje je povoljnije, gdje je dostupnost veća da izaberu to sami. Evo, ja vjerujem da će, i mi ćemo podržati ovaj Statut kao što smo podržavali i Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja pa da se i ovakve stvari ne samo kako piše u članku 8. stavak 4. izriče upravno-kaznena mjera nego da se strogo sankcioniraju pa da to napokon napokon već jedanput u ovoj našoj državi koja teži Europi i europskom načinu razmišljanja primijenimo sankcije kao što su one velike i u prometnim prekršajima itd. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li? Da. Uvažena Olgica Spevec predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja završni osvrt. Izvolite. **Spevec, Olgica** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Prije svega zahvaljujem na podršci ovom Statutu, svima onima koji su prepoznali zapravo njegovu važnost za rad agencije. U odnosu na sadržaj Statuta i pitanja koja je pokrenuo gospodin Hrelja slažem se s njim, naime zakon je najvećim mogućim dijelom zapravo uredio sve što se tiče rada rada djelokruga ovlasti agencije i sad se postavlja pitanje što smo mi mogli i trebali staviti u Statut. Dva su pravna pristupa. Jedan kaže jedno, drugi kaže drugo. Samo ovaj na koji smo se mi opredijelili zapravo je nešto što smo u razgovorima i sa pravnim stručnjacima Ureda za zakonodavstvo, Vlade pa i Ministarstva financija i drugima do čega smo došli da imamo jedan cjelovit akt. Jer ako jedan dio ostane izvan, dakle bez obzira što imamo zakon onda ipak Statut djeluje krnje. Mi smo dakle u ovaj Statut uključili sve one zakonske odredbe koje uređuju rad agencije i neke od njih razradili. Dakle, istina je, ja sam isto tako kao i vi pobrojila kad smo to radili, kad sam kontrolirala koliko je tu zapravo ponavljanja, ali jedino na takav način imate sveobuhvatan cjelovit dokument. I naravno neke od ovih stvari koje ste vi spominjali iz članka 10. one su uređene Zakonom o državnim potporama, ali s druge strane u ovoj interakciji sa nadležnim tijelima Vlade RH tijelima Vlade RH jer mi smo i povlačili Statut to ste primijetili, mi smo naravno morali učiniti neke kompromise i uključiti neke stvari za koje se smatralo da trebaju biti u Statutu. Tako da Statut je na kraju taj jedan proizvod zajedničkog rada. Što se tiče naravno budućeg rada agencije naravno nije tema i ne mogu sad o tome. Ovaj Statut i zakon i Statut nama daju ovlasti u okviru zakona. Dakle, opet ponavljam u okviru zakona. agencija će tako raditi. Tako je radila kad se radi i o telekomunikacijama, telefonskim operaterima, imate naše odluke, imate i odluke Upravnog suda kojima su potvrđene odluke agencije vezano za mnoge od tih operatera. Imate odluke koje su vezane i za monopole na području voda koji izvorno i nisu u nadležnosti agencije jer kao što ste i sami rekli jedinice lokalne samouprave određuju cijene, ali agencija je djelovala i kod Ponikva i kod Istarskog vodovoda i djelovat će kad su u pitanju diskriminacija u pogledu cijena. Što se tiče pitanja koje je gospodin Maras pokrenuo također naravno da mi znamo da možemo i moramo biti bolji. To je nešto što nam ovaj Statut sad i omogućuje, ali djelovali smo i dosada recimo posebno na tržištu motornim vozilima i Tomić i PZ Auto i Lada i Hyundai i Citroen sve su to odluke koje je donosila ova agencija, a svi su bili prepoznali agenciju i serviseri i distributeri kao jedino javno tijelo u RH koje se bavi njenim problemima tako da smo imali i u onom dijelu koji se odnosi na savjet kako postupiti. Dakle, prije prije donošenja odluka sve gotovo distributere smo imali u agenciji i o njima smo razgovarali. Dakle, agencija definitivno djeluje. Naravno, ne možemo sve znati. Gospodin Grubišić navodi pitanja gdje agencija treba djelovati, navodi članak iz Statuta. To je naravno iz zakona. Upravno-kaznene mjere su sankcije to su kazne. slučaj koji ste vi spomenuli se propisuju, ali nakon provedenog postupka naravno. Nažalost u bankarskom sektoru agencija nema nikakvih nadležnosti jer je to u nadležnosti HNB-a pa je to evo i moja preporuka da se o tome razgovara kad, ovo sve što ste spomenuli je zapravo protuzakonito. Definitivno, i to to bi trebalo sankcionirati. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.